Уважаеми народни представители, заемете местата си. Процедура – господин Цонев. Уважаеми господин председател, това, което ни предстои да гласуваме, е изключително важна европейска норма според нас,

Благодаря Ви. Има ли противно предложение? Не виждам. Моля Ви, режим на гласуване за тази процедура.